(HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, drugo čitanje Predlagatelj Vlada. Raspravu su proveli Odbori za Ustav, Poslovnik i politički sustav, obitelj, mladež i šport, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, ravnopravnost spolova, zakonodavstvo, ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za ravnopravnost spolova. Mogu se inače podnositi do kraja rasprave. Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Ivica Buconjić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepa. Kao što sam rekao povodom obrazloženja prethodne točke, pred vama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima u drugom čitanju. Naime, nakon donošenja prethodnih izmjena i dopuna Zakona o strancima koji je stupio na snagu 1. 1. 2008. godine uočili smo određene probleme i manjkavosti u njegovoj primjeni, a javila se i potreba usklađivanja određenih odredbi sa europskim direktivama i europskom pravnom stečevinom. Razlozi za donošenje ovoga zakona, odnosno predložene izmjene su da se temeljem nove pravne stečevine EU dodaje odredba glede davanja geometrijskih podataka stranaca prilikom izdavanja vize. Naime, Republika Hrvatska će ove godine isto izdavati, početi izdavati biometrijsku putovnicu što je već praksa u mnogim zemljama. sigurno biti još jedan dodatni sigurnosni element u reguliranju na kretanje i boravka stranaca. Zatim je brisana odredba članak 8. Zakona koji je propisivao da maloljetni stranac koji ulazi u Republiku Hrvatsku mora imati ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika. Naime, svake godine tijekom turističke sezone, pa čak i prije u vrijeme školskih ekskurzija, nam se javlja problem sa ulaskom školske djece u Republiku Hrvatsku bilo na ekskurzije ili ljetovanje ovaj problem je riješen Zakon o nadzoru državne granice. Proširena je kategorija stranaca koji mogu podnijeti zahtjeve za odobrenje prvog privremenog boravka u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji. Zatim je proširena kategorija stranaca kojima se može odobriti privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji kao člana uže obitelji stranaca na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj bez vremenskog ograničenja od dvije godine. Proširena je kategorija stranaca kojima se može odobriti stalni boravak i prije isteka roka od pet godina odobrenog privremenog boravka u slučaju da se radi o strancima koji su u Republici Hrvatskoj boravili deset godina u statusu privremene zaštite te imaju tri godine odobren privremeni boravak. jedna značajna novina koja će omogućiti kvalitetnije reguliranje boravka stranaca koji u Republici Hrvatskoj borave iz humanitarnih razloga. Stranci koji traže odobrenje stalnog boravka morat će uz poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma dokazati poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja. Ono što je po meni isto jedna od značajnijih novina je da je unesena odredba da se zahtjev za radnu poslovnu dozvolu predaje u nadležnoj policijskoj upravi istovremeno sa zahtjevom za odobrenje privremenog boravka a taj zahtjev može podnijeti i poslodavac. Naime, bilo je do sada dosta problema koje su imali stranci oko podnošenja zahtjeva, naročito njihovi poslodavci kod traženja radne dozvole. Smatramo da će ovim jedinstvenim postupkom taj postupak olakšati i pojednostaviti. Pooštreni su uvjeti pod kojima se strancima mogu izdati poslovne dozvole. Naime, do sada je bila praksa da su se te poslovne dozvole masovno zloupotrebljavale odnosno taj institut poslovne dozvole a to ću vam kasnije i dokumentirati podacima o broju radnih i poslovnih dozvola. I ovim ćemo još dodatno pooštriti mogućnost zlouporabe odnosno sankcionirati i isključiti mogućnost zlouporabe instituta poslovne dozvole koja se do sada masovno zloupotrebljavala. Strancima koji se bave slobodnim zanimanjima poslovna dozvola može se izdati temeljem upisa u odgovarajući registar Republike Hrvatske. Propisani su drugačiji uvjeti koji se odnose na izdavanje radne dozvole izvan godišnje kvote strancima na način da je sukladno visini temeljnog kapitala trgovačkog društva ograničeni broj radnih dozvola koje se mogu izdati ključnom osoblju. Propisano je da se strancima koji su zasnovali radni odnos u stranim udrugama, zakladama i fundacijama može izdati radna dozvola izvan godišnje kvote. Ovo je bio jedan od zahtjeva iz Europske unije. Naime, osobe koje su dolazile u Republiku Hrvatsku iz poslovnih razloga ali je tu bilo i drugih zanimanja …/Govornik se ne razumije./… osoblja su imali dosta problema oko reguliranja statusa svog boravka u Republici Hrvatskoj. Brisane su odredbe važećeg Zakona o vremenskom ograničenju od šest mjeseci za poslovnu dozvolu za pružatelja usluga u ime inozemnog poslodavca te je brisana odredba da se pod pružanjem usluga ne smatraju poslovi za koje se izdaje radna dozvola. U odnosu na važeći zakon predložene su kategorije stranaca koje mogu raditi bez radne odnosno poslovne dozvole s obzirom na trajanje rada 90, 60 ili 30 dana. Također, proširene su kategorije stranaca koje do godinu dana mogu raditi bez radne odnosno poslovne dozvole. To su prije svega strani dopisnici akreditirani u Republici Hrvatskoj, predstavnici osoblja i vjerskih zajednica, profesori i lektori koji izvode nastavu na poziv hrvatskih visokih učilišta. novost je da se državljanima država članica europskog ekonomskog prostora može odobriti privremeni boravak u svrhu korištenja nekretnine s rokom važenja do godinu dana. Ministarstvo unutarnjih poslova zajedno sa Ministarstvom rada, gospodarstva i poduzetništva prati tendencije u migracijama i u legalnim boravcima stranih državljana u Republici Hrvatskoj. Bilo je u raspravama oko prijedloga promjene ovoga zakona izraženo nekih sumnji čak i dvojbi da će možda ovaj zakon omogućiti ulazak stranih državljana

uvesti reda kako bi se isključile odnosno na najmanju moguću mjeru sveli pokušaji zlouporaba prije svega instituta poslovnih dozvola. ću vam reći samo nekoliko podataka. 2004. godine je bilo izdano sve skupa 6 tisuća 335 dozvola. Od toga je bilo radnih dozvola 2 tisuće 979 a poslovnih dozvola 3 tisuće 356 što je definitivno nelogičan podatak koji uključuje da se taj institut poslovnih dozvola zloupotrebljavao. Takvi slučajevi zlouporaba su rasli iz godine u godinu tako da je 2007. godine taj odnos bio 5 tisuća 264 radne dozvole 820 poslovnih dozvola, sveukupno 12 tisuća 84 dozvole rada i boravka. Nakon promjene zakona koji je stupio na snagu 1.1.2008. godine ovaj se odnos radikalno promijenio tako da je prošle godine izdano ukupno 12 tisuća 778 dozvola ali od toga je bilo 11 tisuća 337 radnih a svega tisuću 441 poslovna dozvola. Znači, već prethodnim promjenama zakona smo uspjeli uvesti reda u ovo područje ovim predloženim promjenama sam siguran da ćemo još kvalitetnije urediti prije svega dolazak i boravak stranaca koji u Republiku Hrvatsku dolaze iz poslovnih razloga,

imali određenih problema kod dolaska u Republiku Hrvatsku i to najčešće kada su dolazili obavljati one poslove kojima ne konkuriraju radne snage Republike Hrvatske a to su bili prije svega sveučilišni profesori, znanstvenici, visoko kvalificirano osoblje koje je vrlo često ili predavalo na našim sveučilištima ili su obavljali visoko sofisticirane i intelektualne poslove koji im ponavljam nisu bili konkurencija našoj radnoj snazi nego su naprotiv davali doprinos razvoju znanosti, obrazovanja i drugih segmenata u Republici Hrvatskoj. Tako da, kažem bilo nam je zaista namjera ovim predloženim izmjenama i dopunama zakona da se precizira i pojednostavi dolazak i boravak stranih državljana prije svega članica europskog ekonomskog prostora od čijega rada Republika Hrvatska može i sigurno hoće imati koristi, a s druge strane onemogućiti zlouporabu ovoga instituta poslovnih dozvola a na kraju krajeva sukladno kretanju ekonomske situacije Republici Hrvatskoj Vlade će svojom godišnjom kvotom radnih dozvola sigurno moći utjecati na to da se ne omogući prekomjeran i nepotreban ulazak strane, radne snage u Republiku Hrvatsku. **Šeks, Prekinuti ćemo pa nastaviti u 15 sati sa izvješćima odbora koliko ih ima i raspravom po klubovima. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Šime Luči je prvi u raspravi nakon izvješća odbora eventualni.